Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Програма за работата на Народното събрание за 14 – 16 февруари 2018 г.: 1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители са Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г. Приет е на първо гласуване на 20 декември 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

2018 г. 3. Законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз. Вносител е Министерският съвет на 7 декември 2017 г. 4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет в Народното събрание на 24 януари 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 25 от 1 февруари 2018 г. на Президента на Републиката

пристанищата на Република България. Вносител е Министерският съвет на 16 януари 2018 г. – точка втора за четвъртък, 15 февруари 2018 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

като точка четвърта за днес да влезе за второ четене Законопроектът за електронните съобщителни мрежи и физическата

Постъпили законопроекти и проекторешения от 7 февруари 2018 г. до 13 февруари 2018 г.: Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на създаването,

Законопроект за ратифициране на Изменението на Кигали на Монреалския портал за веществата, които нарушават озоновия слой. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околна среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносители са Йордан Апостолов и група народни представители.

България за периода 2017 – 2021 г. Отчетът е изготвен в изпълнение на точка трета от Решение на Народното събрание от 17 ноември 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане на народния представител Георги Гьоков, отправено към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политиката за решаване на демографските проблеми на страната. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. събрание. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 12 февруари 2018 г. до 15 май май 2018 г. включително ще се проведе съвместна българо-американска подготовка в района на съвместното българо-американско съоръжение – Учебен полигон „Ново село“. Подготовката се провежда в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2018 г. и не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военните действия, водени от други (на друга държава или организации) въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 13 февруари 2018 г. с вх. № 803-09-8 и е предоставено на Комисията по отбрана. отбрана. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед

до 19 май 2018 г. включително. Визитата на чуждестранните лица е свързана с участие в съвместно командно-щабно учение във военното формирование в град Пловдив от състава на Сухопътните войски. В учението ще участва само личен състав от посочените държави, без техника и въоръжение. В изпълнение на разпоредбите на Закона за преминаване през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 13 февруари 2018 г. с вх. № 803-09-9 и е предоставено на Комисията по отбрана. по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за наблюдение на потребителите – януари 2018 г., индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно“, без търговията с автомобили и мотоциклети през декември 2018 г.; индекси на промишленото производство през декември 2017 индекси на строителната продукция през декември 2017 г.; наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Уважаеми народни представители, в пленарното заседание, проведено на 8 февруари 2018 г., на първо гласуване е приет Законопроектът за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение споразумение между Министерството на обраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерство на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEFS). След запознаване със стенограмата от пленарното заседание е установено, че на второ гласуване не е подложено на гласуване наименованието на Законопроекта, а само член единствен от него. Във връзка с гореизложеното подлагам на второ гласуване наименованието на Законопроекта, който гласи следното: „Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на обраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерство на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили Моля, режим на гласуване

Декларация от името на група. Заповядайте, господин Биков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На 13 февруари 2018 г. ръководството на БСП разпространи своя позиция до премиера Бойко Борисов, в която осъжда провеждането на Луковмарш. В същото време в позицията се посочваше, че Народният съд от 1945 г. е едно необходимо и неизбежно военновременно правосъдие. По-късно през деня ръководството на социалистите се разграничи от тезата, свързана с така наречения Народен съд, като посочи, че в решението си не е обсъждало оценка за него, а авторът на тази констатация е изразил личното си мнение. В същото време авторът не беше посочен, като и до момента не е ясно кой е той. Преди две седмици, докато българският парламент отдаваше почит на загиналите хиляди хора след преврата от 9 септември 1944 г., представители на БСП бойкотираха и се опитаха да саботират тяхното възпоменание и отдаването на почит с минута мълчание. Този позорен акт е симптом за липса на елементарно човешко състрадание към невинните жертви на политическия терор, защото отдаването на почит не е акт на признание само към убитите на 1 февруари 1944 г., но и към хилядите, които загубиха живота си в месеците преди и в годините след тази дата само заради политическите си убеждения. На 23 януари 2018 г. БСП поиска оставката на министъра на образованието Красимир Вълчев, защото 28 години след рухването на комунистическия режим е предвидено българските ученици да изучават понятия от историята на България като „терор“, „атентат“, „комунизъм“, „съветизация“, „диктатура на пролетариата“, „експроприация“, „комунистически интернационал“, „безпартиен режим“, „народен съд“, „репресивен апарат“, „трудововъзпитателни общежития“, „лагери“, „горяни“, „възродителен процес“, „социалистическа индустриализация“, „насилствено коопериране“ и „изселване“. В позиции на различни представители на БСП беше изразено възмущение от поставянето на тоталитарния комунистически режим на една плоскост с тоталитарните националсоциалистически и фашистки режими, които функционират в Европа през 20-те, 30-те и 40-те години на миналия век. Споменаваме всички тези факти, защото те са симптом за ценностна атрофия в средите на една от основните политически сили в България, като това състояние крие редица рискове за цялото българско общество. Изпаднало в тежка криза на националната, идеологическата и цивилизационната си идентичност, ръководството на БСП не е в състояние да води нормален политически диалог в рамките на демократичния процес. Отчитаме, че днес ръководството на БСП е готово да се оттегли от демократичния консенсус, постигнат след рухването на комунизма, според когото политическото насилие трябва да бъде осъдено и да остане в историята като поука за идните поколения. Днес ръководството на БСП е в ситуация, в която пропагандира тезата, че има два вида политическо насилие: лошо – преди 9 септември 1944 г., и добро – след 9 септември 1944 г., справедливо – извършено от тоталитарната комунистическа държава, и несправедливо – извършено след преврата от 1923 г. и по време на Втората световна война. Този двоен стандарт и изявите на БСП по тази тема от последните месеци ни дават основание да считаме, че в самата партия тече дебат за това дали политическото насилие би могло да бъде използвано като инструмент за постигането на определени политически цели. В това свое биполярно състояние ръководството на БСП разпространи позицията, в която едновременно призова премиера Борисов да се разграничи от Луковмарш и в същото време определи Народния съд като необходимо и неизбежно военновременно правосъдие. После, същото това ръководство на БСП се разграничи от собствената си позиция, свързана с Народния съд, и я приписа на анонимен автор. В отговор на тази неадекватна позиция сме длъжни да заявим че: първо, премиерът Борисов и ГЕРБ никога и по никакъв начин не са се солидаризирали с Луковмарш, за да се разграничават от него. Нещо повече, оценяваме тази проява като възможност за изява на привърженици на антидемократичната националсоциалистическа идеология и следователно се противопоставяме остро на подобен тип събития. Като европейска и дясна консервативна партия ГЕРБ осъжда и ще се бори срещу всяка антидемократична идеология, каквито са идеологиите на националсоциализма, фашизма и комунизма. През политиката на образование ГЕРБ ще продължи да пропагандира осъждането на политическото насилие във всичките му форми, независимо от съпротивата на привържениците на националсоциализма, фашизма и комунизма. За нас политическото насилие е рана, която трябва да бъде лекувана. Тази рана разединява българското общество през целия XX век и последствията от нея трябва да бъдат преодолявани с усилията на всички политически сили, включително и на левицата. Ще продължим да твърдим, че така нареченият „Народен съд“ е престъпление, защото историческите факти и историческата истина са на наша страна. Само ще спомена, че за около 4 месеца в България са издадени 9155 присъди, с които са осъдени на смърт 2730 души, 1305 души получават доживотен затвор, а останалите – затвор от една до двадесет години. Сред последните е и спасителят на българските евреи Димитър Пешев, който е осъден от същия Народен съд на 15 години затвор за „фашистка дейност и антисемитизъм“. За сравнение, на Нюрнбергския процес, който функционира в бившата нацистка Германия, по същото време са осъдени 19 души, от които на смърт – 12. Всички те са единствено и само хора от обкръжението на Хитлер. Този подход на помирение и въздаване на истинска справедливост за престъпленията на националсоциализма показва, защо след Втората световна война Западна Германия се превърна в една от най-благоденстващите държави в Европа, докато през 1989 г. комунистическият режим в България фалира и не друг, а самата БКП реши да свали и изключи бившия си генерален секретар Тодор Живков и голяма част от неговото обкръжение. Пето, ще продължим да възпоменаваме и почитаме хилядите невинни жертви на комунистическия терор от 1944 г. до 1962 г., сред които интелектуалци, като изпратения в концентрационен лагер Димитър Талев и убитият без съд и присъда Райко Алексиев; демократични политици като Иван Багрянов, Никола Мушанов и Константин Муравиев, които през целия период на Втората световна война се опитват да променят геополитическия курс на България; спасители на евреите, като убитите без съд и присъда Владимир Куртев и Лиляна Паница; духовници, като убития след литургия Неврокопски митрополит Борис, осъдения на смърт католически епископ Евгений Босилков и осъдените на доживотен затвор евангелистки пастори Васил Зяпков, Янко Иванов, Никола Михайлов и Георги Чернев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ отхвърля и ще се бори срещу всеки опит за реабилитация на политическото насилие. Отхвърлянето на политическото насилие като метод за функциониране на държавната власт е в основата на всяко демократично и цивилизовано управление. Българската история от 1919 г. до 1989 г. е наситена с политическо насилие и едва ли днес има българин, който да няма родственици, подложени на репресии от едната или от другата страна. И именно тук идва отговорността на демократичните политически партии, които са длъжни да възпитават отношение към тази форма на политическа дейност през нейното отричане. Това е рана, която все още не е зараснала и която трябва да бъде лекувана. БСП със своята история би трябвало да бъде съществена част от това лечение. Няма как от учебниците да отсъства фактът, че в България е имало концентрационни лагери и тоталитарен режим, и няма как това насилие да бъде оправдано с индустриализацията, спортните и културните постижения на страната в комунистическия период. Да, БСП са прави, че в учебниците трябва да присъства и политическото насилие от периода 1923 – 1925 г., само че това насилие се изучава от 1945 г. до днес. Трябва да се изучава и периодът 1934 – 1944 г., когато в България са забранени политическите партии и всякакъв вид организации. Би трябвало да се изучава и много по-задълбочено фигурата на автора на военните преврати от 1923 г., 1934 г. и 1944 г. Кимон Георгиев, защото това име играе една от най-важните и мракобесни роли в моментите, когато политическото насилие се е превръщало в държавна политика. И целта на всичко това трябва да бъде една-единствена – независимо от политическите идеи, които изповядват, българските деца и българските граждани да бъдат възпитавани така, че да не допускат подобни периоди да се повтарят. Благодаря. (Частични ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2017 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“.

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 1. В Чл. 101 се правят следните изменения и допълнения: 1. ал. 1 придобива вида: „(1) За установяване на намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, за установяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст, на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и за потвърждаване на професионална болест, се извършва медицинска експертиза.“ 2. ал. 2 придобива вида: „(2) Органите на медицинската експертиза са лекуващият лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК).“ 3. ал. 2 от действащия Закон става ал. 3. 4. действащото ал. 3 се разписва на систематичното й място като ал. 5. 5. ал. 4 придобива следния вид: „(4) Медицинската експертиза включва експертиза на вида и степен на намалена работоспособност. Определената намалена работоспособност бива: краткосрочна, продължителна и дълготрайна.“ 6. ал. 5 придобива вида: „(5) При явяване на лице с намалена работоспособност пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт органите по ал. 2 правят преценка дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите и съдебни органи през периода на намалената работоспособност.“ 7. ал. 6 придобива вида: „(6) Степента намалена работоспособност се определя в проценти спрямо трудовите възможности на човек от неговата възрастова група – лица до 16 г., лица в работоспособна възраст и лица в пенсионна възраст.“ 8. ал. 7 придобива вида: „(7) Видът и степента на намалената работоспособност на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определя пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.“ 9. създава се нова ал. 8 със следния текст: „(8) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на краткосрочно, продължително и дълготрайно намалена работоспособност при лица в работоспособна възраст, и степен на увреждане на лица до 16 г., и в пенсионна възраст, потвърждаване на професионален характер на заболяване, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по ал. 1 се определят с наредби на Министерския съвет.“ Комисията не подкрепя предложението. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искала още в началото на Законопроекта да изкажа своите притеснения и възражения по отношение на предложенията, направени от доктор Найденова и група народни представители. На първо място, тези предложения нямат нищо общо с философията на внесения на първо четене Законопроект. Те касаят различни членове от Закона за здравето и предлагат коренно нова философия за организация на медицинската експертиза. Не са придружени от мотиви, както е изискването на Правилника по чл. 83, ал. 1. Едно подобно предложение не позволява да се прецизират текстовете, които, за съжаление, са пълни с неточности, правно-технически пропуски, грешки и създават невъзможност при подобен начин на законотворчество да бъдат коригирани, защото обичайно, когато се внесат на първо четене, в рамките на второто четене, такива предложения могат да бъдат променени. Затова аз ще чета и Вие ще отбележите впоследствие, че има даже неправилна номерация на параграфите. Това е, както колегите са внесли. Аз не съм го променяла по никакъв начин, защото нямам такава възможност. Още по време на заседание помолих колегите да оттеглят предложенията, защото според мен по-правилно е те да бъдат внесени като отделен Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, който да може да бъде обсъден по надлежния ред. Само че, въпреки императивната разпоредба на чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, аз подложих на гласуване тези предложения. Те не бяха приети от Комисията. Това са правно-техническите възражения. Възраженията ми по същество касаят наистина смисъла на Вашите предложения. Защо новата терминология, която въвеждате, смятате, че ще облекчи по някакъв начин медицинската експертиза? Смятате ли, че когато се говори за временно намалена работоспособност на лица до 16 години или на лица в пенсионна възраст, това има някаква логика и смисъл? (Реплика от народния Напротив, прочетох Ви текста. Трябваше внимателно да слушате, доктор Адемов, че в техните предложения става въпрос за намалена работоспособност на лица до 16 години и на лица в пенсионна възраст. Не са променени всички последващи закони, които произтичат от Вашата нова терминология, въведена в този законопроект. Уважаеми колеги, аз наистина апелирам още веднъж да оттеглите тези предложения. Ако Вие много държите на този вид промяна, предложете ги като отделен Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, но в случая наистина процедурата е нарушена, смисълът е нарушен и няма логика да губим времето на народните представители с подобни решения, които по никакъв начин няма да облекчат медицинската експертиза. Благодаря, доктор Дариткова. Има ли реплики? Заповядайте, доктор Найденова имате думата за реплика. на самото предложение? Мисля, че всички си даваме ясна сметка, че предложенията, които ние правим, това не касае бюджет,

която е определена от Раздел IV на Закона за здравето – „Медицинска експертиза“, с цел да я доразвием. Никъде, в нито един закон, особено в цитираните становища, които са взети между първо и второ четене, не е казано, че народният представител или група народни представители не могат да правят това. Нямаме изрична забрана в закона. Трето, уважавам опита, който доктор Дариткова има. Мислите ли, че ако ние бяхме сбъркали – макар и нови народни представители, които внасят този Законопроект, който е работен не само от нас, а и от група, която вече няколко месеца работи по този въпрос, щеше да бъде спряно това? Така че, мисля, че би трябвало това да не се случва. Четвърто, аз няма да правя никакви забележки поради скромния опит, който имаме, но в Доклада има един голям пропуск, който не може да се обясни вече само с опита, който имат другите народни представители. Това е, че в чл. 106, на който после ще стигнем, само се цитира, но никъде не се упоменава, че това е предложение на народните представители Георги Колев Даниела Дариткова.) Нещо, което е недопустима грешка за един голям опит, който би трябвало да има в тази зала. Във връзка с това аз правя предложение мотивите, които ние сме имали – вярно, няма ги поради техническа причина, за което моля да бъда извинена, но трябва да Ви кажа, че с оглед на това, че ние правим допълнение и разширение – да дадем възможности повече лекари да участват в медицинската експертиза в частта, в подкрепа на предложението на Георги Колев и народни представители, ето защо законите, които трябва да се променят по-нататък и да дадат промени в следващите, с оглед на това тази предстояща концепция, която се обсъжда от работна група, която лично според мен е много свита и малка – само с представители на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, ние не правим промени там, защото ще предстои един нов Законопроект, който трябва да бъде приет с един общ консенсус между политическите сили. Така че този законопроект ще бъде много по-голям. Той ще касае може би целия Закон за здравето. Не знам дали съм ясна, но ние само се побираме в рамките, определени от медицинската експертиза. За да не взимам пак думата, новата терминология – да, малко стряска може би и специалисти в тази област, но новата терминология не е нещо непознато. Това не е „проба – грешка“. Работната група е използвала Финландския модел и който иска, и който разбира – не претендирам, че ние сме специалисти, спокойно може да разгледа този модел, докъде са стигнали хората напред, а ние сме само на ниво концепция, която отлежава вече три месеца в Народното събрание. За да не взимам думата пак, правя следните редакционни поправки – в чл. 101, т. 4 думите „действащото

Уважаема доктор Найденова, искам да Ви припомня, че сме на второ четене, тоест трябва да обсъждаме не философията на внесения Законопроект от колегите народни представители от „Патриотичния фронт“, а Вашите предложения, защото сега прочетохме тях. Ще Ви припомня Правилника, който изтъкнах и който казах, че е в противоречие на това, което сте внесли, а именно чл. 84, ал. 2, изречение трето „Предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване Законопроект, не се обсъждат и гласуват“. Въпреки тази императивна предпоставка в Правилника аз допуснах обсъждане. Само че сега Вие по същество трябва да представите Вашите предложения. Докладът ни е перфектен, проверен е. Когато имаме доклад на второ четене, се правят корекции върху текста на вносителя и затова не се пише, че те са на Георги Колев и група народни представители, а на тези, които са внесли по вносител предложения за корекция. Това е механизмът на подготовка и методологията за правене на доклади на второ четене, която не вярвам да оспорите, защото така е записано в Правилника и такава е парламентарната практика от години. Аз питам сега Вие тук защо не обяснихте в това, което сте предложили, как ще се определя степента на намалена работоспособност на лица до 16 години и на лица в пенсионна възраст? Може ли изобщо да говорим за работоспособност? Ето това ме притеснява мен в тези текстове, които сте предложили. Обяснете ни го. Защо смятате, че лицата до 16 години трябва да се преценяват по работоспособност, спрямо възможностите на човек в неговата възрастова група? Същото касае и пенсионерите – т. 7, ал. 6. Може да видите какво сте предложили и да се опитате да ни обясните как това ще промени медицинската експертиза.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители!

„Степента намалена работоспособност се определя в проценти спрямо трудовите възможности на човек от неговата възрастова група

Първата възрастова група е лица до 16 години – по ред причини, да не губим време да Ви занимавам с това – особености на децата и прочее. от 16- до 65-годишна възраст. Тази 16-годишна възраст – това е горната граница на първата група, за да можем да диференцираме възрастта. Третата възрастова група е над 65 години, която е пенсионната. Второ, в тази възрастова група, в първата, за която казах – за лица до 16 години, и във втората, и третата, се определя видът и степента на увреждане. Знаете, там има точкуване, което ТЕЛК-овете ги определя, след което се определя вече намалената работоспособност и от там нататък се определя къде, ако лицето е в трудоспособна възраст, какво може да работи – нещо, което в тази част, вече не касае нас като медици. Така че,

Ще преминем към гласуване. Доктор Найденова, помолих Ви да уточните редакционната поправка, която направихте и която не можах да маркирам. Това е редакционна поправка върху текста за чл. 101, който Вие предлагате. Как да звучи точно поправката?

Благодаря Ви за тази поправка. Ще подложим на гласуване поправката и целия текст, предложен от Вас. Приемам, че няма други изказвания, няма заявки. Преминаваме към гласуване на § 1 – по предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Първо, гласуваме редакционната поправка, която доктор Найденова внесе в текста, предложен за т. 4 – „действащото ал. 3“, да се чете „действащата“. Граматически правилно е нейното предложение. Гласували

вида: „(1) Срокът на решението за степента на увреждането и дълготрайно намалена работоспособност се определя в наредбите по чл. 101, ал. 8, в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) При ясни и точно определени състояния, при които не се очаква обратно развитие, съгласно процедурата по ал. 1, или при прогресивни нелечими състояния, степента на дълготрайно намалена работоспособност се определя пожизнено и само при заявление от пациента се преосвидетелства.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) При множествени увреждания, някои от които не са ясно и точно определени, срокът на решението за вида и степента на уврежданията и нивото на работоспособност се определя по реда на ал. 1.“ Комисията не подкрепя предложението. предложението на доктор Валентина Найденова и група народни представители? Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на текста. Моля да гласуваме § 2 по Доклада предложение на доктор Валентина Найденова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Кой ще плаща за медицинската експертиза? Какво смятате – хората сами ли трябва да си плащат изследванията и прегледите за освидетелстване? Защо премахвате възможността за контрол от страна на НЗОК, районните здравни осигурителни каси върху провеждането на медицинската експертиза по този механизъм? Каква е била Вашата логика? Това очакваме да ни обясните – може и да ни убедите, че сте прави.

Това го правим в унисон на това, че не искаме да променим нещата. Ако досега всичко беше добре, тогава цялата тази система, която върви вертикално, нямаше да доведе до твърде много увеличаване на решенията, издадени от ТЕЛК, които растат, да кажа лавинообразно, нямаше да има толкова много болнични листове и работодателите да се оплакват от това. Изобщо нямаше толкова пари допълнително НОИ да дава за експертни решения, които понякога са спорни. Защо управителят да бъде в Националния съвет по Искам да Ви кажа, уважаеми народни представители, ние самите като Народно събрание сме определили какви са задълженията на управителя на НЗОК. Никъде там не пише, че той трябва да участва в тези органи. Второ, правим го и заради това, че искаме да разделим финансовата част,

Какъв е проблемът тези пари да си останат в Министерството на здравеопазването и то да може да контролира по вертикала съответно районните центрове по здравеопазване, ТЕЛК-овете и ЛКК-та. Така че разделянето ще даде възможност този, който дава парите, той да може да контролира по-нататък. Съжалявам, но давам обяснение и за следващото, което предстои да гледаме в следващите параграфи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Найденова. Реплики към изказването на доктор Найденова?

Параграф 4 – предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за създаване на § 4: „§ 4. Член 103 се изменя така: „Чл. 103 (1) Експертизата по чл. 101, ал. 4, се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК). (2) Експертизата по чл. 101, ал. 4 на продължително и дълготрайно намалена работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. НЕЛК. (3) Експертизата по чл. 101, ал. 4 на лицата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести. (4) Експертизата по чл. 101, ал. 4 на лицата в пенсионна възраст по вид и степен на увреждане се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. (5) Експертизата по чл. 101, ал. 4 на работещи за установяване на работоспособността при конкретни условия на труд, трудоустрояване и адаптиране на работните места се извършва с участието на специалист по трудова медицина и/или по професионални болести. (6) Експертизата по чл. 101, ал. 4 при лица в работоспособна възраст се извършва на основата на методика, която да определя начина и степента на увреждане според възрастовата група и съдържа противопоказани условия на труд за съответното увреждане и препоръки и критерии за трудоустрояване.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Дариткова. Има ли изказвания?

Уважаеми господин Председател, правя следните редакционни поправки. В § 4,

Има ли други изказвания по предложения текст за § 4? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме редакционната поправка, според която в ал. 6 на предложения текст, думата „начина“

(2) Лекарите, участващи в ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК, са по основен и/или по допълнителен трудов договор, съгласно изискванията на Кодекса на труда. труда. (4) Финансирането дейността на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК се извършва от бюджета на Министерство на здравеопазването.“ Комисията не подкрепя предложението.

защото тук ние показваме много ясно как ще се отдели цялата тази сега съществуваща система, как ТЕЛК-овете ще излязат от структурата на лечебните заведения като предложение и те да бъдат на подчинение на Министерството на здравеопазването директно. Освен това лекарите, участващи в системата на медицинската експертиза, да бъдат назначавани по постоянен или допълнителен трудов договор.

и всички параграфи надолу в Доклада в нашето предложение да се увеличат с една единица. Искам да подчертая, че и това редакционно предложение с преномерирането няма да е достатъчно, защото на още едно място имате дублиране на номера на параграфи, тоест трябва отново да се преномерира след няколко параграфа. Така че наистина кашата с номерацията, която сте забъркали, е непоправима. А кашата с това, което сте забъркали с пренасочването на отделните комисии към Министерството на здравеопазването, е необяснима. Защото на този етап НЕЛК е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, създадено по силата на Закона за здравето. Изведнъж Вие вменявате на министъра

директори се назначават от районните здравни инспекции и къде ще отидат те, ако ги извадите от структурата на лечебните заведения? Къде ще се помещават ТЕЛК овете? Какъв е смисълът на това предложение?

Ние сме Народно събрание и би трябвало много внимателно да прецизираме текстовете, които са внесени. Същевременно, много Ви моля, аз не се усмихвам, а твърде сериозно и отговорно съм се заела със задачите да представя този законопроект и затова мисля, че трябва така сериозно, доктор Дариткова, всички да се отнасяме към всяко едно предложение, независимо от опита на народните представители. Къде ще бъдат ЛКК-тата, къде ще бъдат ТЕЛК-овете? Това е въпрос, който е отразен в един от членовете, които се предлагат за изменение, има си методики, по които ще се определя тази намалена работоспособност. А какво става сега, кажете ми? Защо, бидейки структура в едно лечебно заведение, мислите ли, че няма да може управителят – втори или трети, да влияе върху решенията? Колко пъти телефоните се вдигат предварително на членовете или председателя на ТЕЛК, за да се каже: „Абе, виж там, имам един човек, ако можеш...“ Това се прави с оглед на превантивни действия, пак казвам, с оглед яснота в системата и от това не се срамувам. Не виждам. Преминаваме към гласуване, първо, на предложението за преномериране на § 4 и следващите, направено от доктор Найденова. Гласували

текста, предложен от народния представител Валентина Найденова и група народни представители, неподкрепен от Комисията за § 4, който не

Не виждам желаещи народни представители. Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за § 5, неподкрепен от Комисията. Гласували

Сега преминаваме към текстовете по същество от внесения на първо четене Законопроект от господин Георги Колев и група народни представители. Затова има текст на параграф единствен. Има предложение от народния представител Валентина Найденова и група народни представители за § 6: „§ 6. В чл. 106, ал. 2 придобива следното съдържание: В съставите на ТЕЛК и специализираните състави на НЕЛК задължително се включва лекар – представител на НОИ, определен със заповед на управителя на НОИ.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1: „§ 1. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се отменя. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) При извършване на медицинска експертиза не може да участва лекар, който: 1. е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение; 2. е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице; 3. е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице; 4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.“ 3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9: „(4) В случаите по ал. 3 лекарят от състава на ТЕЛК или НЕЛК е длъжен писмено да заяви, че иска да бъде отстранен от участие в заседанието на съответната комисия. комисия. (5) Отстраняване на лекар от заседание в случаите по ал. 3 може мотивирано да поиска и освидетелстваното лице. (6) Редът за подаване и образецът на искането по ал. 4 и 5 се определят с правилника по чл. 109. (7) При постъпило искане за отстраняване на лекар в случаите по ал. 4 и 5, ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му. му. (8) В случай че искането за отстраняване е основателно, в извършването на медицинска експертиза се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК. (9) Искане по ал. 4 и 5 може да се направи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“ Доктор Найденова, заповядайте, имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз няма да задавам въпроси от тази трибуна, но бих искала да знам защо така драстично се решава да няма представител на НОИ в специализираните органи на НЕЛК. Нещо повече. Това е едно по-различно мнение, което бих искала да изразя от името на нашите народни представители, които внесоха предложението. Считаме, че това е грешка. Считаме, че лекар – представител на НОИ, трябва дори да слезе по-надолу в съставите на ТЕЛК-а. Защото нещата са две. Първо, ще има възможност още един лекар, който да бъде представител на НОИ, да участва и с това разширяваме кръга на лекари в съставите, от друга страна, много късно НОИ открива, че някои експертни решения не са добри или има нарушения. И тогава, цитирам дори и случая с пловдивския ТЕЛК, тогава единствено лекарите, които са в състава на ТЕЛК, отговарят за всичко това и те трябва да връщат парите, тъй като осигуреното лице не ги връща, тече и времето, в което се заплащат обезщетенията, и това обезщетение трябва да го върнат лекарите. наше предложение, което не противоречи на предложението и на доктор Дариткова, и на основното предложение не противоречи, ние правим една своеобразна защита на лекарите, за да могат те спокойно да работят. Благодаря Ви, доктор Найденова. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания? Няма желаещи народни представители за изказване. Преминаваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на доктор Валентина Валентина Найденова и група народни представители, неподкрепен от Комисията. Гласували

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 7. Член 107 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания? Заповядайте, доктор Найденова.

Доктор Найденова, не беше прието предложението за преномериране на текста. Ако сега правите предложение, ще го подложа на гласуване. Така ли да го възприема? Благодаря Ви. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи за други изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на § 7, за който е постъпило предложение, да бъде преномериран и да се счита за § 8. Гласуваме предложението на доктор Найденова.

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 8. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).“ се добавя следното изречение: „Информацията в РКМЕ се съхранява и в електронен вид.“ 2. Текста в ал. 3 придобива следния вид: вид: „(3) Медицинската документация на лицата, освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК, на които е определена дълготрайна намалена работоспособност, се съхраняват 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК,

Моля, режим на гласуване

Не виждам заявки за изказвания по § 10. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за текст на § 10, неподкрепено от Комисията. Гласували

Член 111 придобива вида: „Чл. 111. (1) За контрол върху актовете, издадени от органите за медицинската експертиза на намалена работоспособност заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, се създава регионален съвет, който включва представители на регионалната здравна инспекция и териториалното поделение на НОИ. НОИ. (2) Регионалният съвет анализира и контролира дейностите по медицинската експертиза на намалената работоспособност, осъществявани от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК. ТЕЛК. (3) Регионалният съвет извършва и служебни проверки на не по-малко от 2 на сто от издадените на територията на съответната област решения за намалена работоспособност, избрани по случаен признак, до един месец по всяко конкретно решение. (4) Регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за намалена работоспособност от лекуващите лекари, ЛКК и ТЕЛК, по предложение и на заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения на НОИ). (5) Регионалният съвет е длъжен да се произнесе по извършените проверки в едномесечен срок от решението на ТЕЛК. След този срок, не може да се търси отговорност и да се налага административна санкция на служителите от ТЕЛК. (6) При установяване на нарушение при издаване на експертните решения за намалена работоспособност регионалният съвет уведомява писмено заинтересованите лица и организации (освидетелстваните, осигурителите, работодателите и териториалните поделения поделения на НОИ) в срок от един месец. (7) За нанесени вреди искът от ищеца следва да бъде насочен към регионалния съвет, като контролиращ орган. орган. (8) Организацията на дейността на Регионалния съвет се определя с правилник, издаден от министъра на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, д-р Дариткова. Има ли изказвания по прочетения текст на § 11? Не виждам желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване

Точно така. Затова казах, че и предходното процедурно предложение за преномериране на доктор Найденова няма да помогне, защото след § 11 в нейното предложение се връщаме на § 10. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 10. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения: 1. в ал. 1, т. 2 текстът „и центровете за спешна медицинска помощ“ се заличава; 2. ал. 2 придобива следния вид:

в 14-дневен срок решения на ЛКК, с които се нарушават изискванията и редът при издаване на експертни решения за краткосрочно намалена работоспособност, и пред регионалния съвет по чл. 111.“;

текстът в ал. 9 придобива вида: „(9) Обжалването по реда на ал. 1 – 8 на експертните решения за дълготрайна намалена работоспособност на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. При обжалване, ако НЕЛК се произнесе след тримесечния срок с решение, с което се определя намалена работоспособност, водеща до намаляване до намаляване на първоначално определеното обезщетение, освидетелстваното лице и членовете на ТЕЛК, не възстановяват изплатената в повече сума“; 6. в ал. 10 текстът „ал. 3“ отпада; 7. създава се нова ал. 12 със следния текст: „(12) В случай че решението на органите на медицинската експертиза бъде подписано с мотивирано особено мнение от негов член, решението задължително подлежи на повторна експертиза.“ Комисията не подкрепя предложението. Искам да подчертая за стенограмата, че чета дословно предложенията, внесени от доктор Найденова и група народни представители, колкото и да ми е трудно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, доктор Дариткова. Доктор Найденова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, аз не мисля, че се чете, по-скоро се срича. Ако докладчикът не си е прочел доклада предварително, за да може да бъде по-гладък в изказването и представяне на материала, аз се извинявам, но сричането считам, че е съвсем тенденциозно. По По същество. В ал. 1, т. 2 от чл. 112 ние предлагаме да бъдат заличени центровете за спешна медицинска помощ, с оглед на това, че считаме, че спешната медицинска помощ не бива да има отношение към експертизите експертизите за временна нетрудоспособност. Тоест центровете за спешна медицинска помощ трябва да вършат това, за което са определени – да осигуряват спешната медицинска помощ, а не да се занимават с казаното.

Без да сричам, разбира се. … да се чете „експертизи“. И в ал. 9 от същия член едните думи „до намаляване“ да отпаднат поради дублиране. Благодаря, доктор Найденова. Има ли други изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Ще преминем към гласуване. Искам да направя уточнение, че грешките в номерацията и грешки, свързани с повторения на думи, действително присъстват в доклада. Това ме принуждава да уточня текста, който гласуваме, не само като § 10, а като § 10, записан на страница 6 долу, защото на същата страница най-горе има друг § 10, който вече гласувахме. Четейки стенограмата, човек би се учудил какво точно гласуваме, но това е материалът, представен пред нас. Моля да не влизаме в спор и детайли, само ще уточним какво гласуваме и да вървим напред по доклада. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Валентина Найденова за § 10, записан на страница 6 долу, неподкрепен от Комисията.

„експертите“ да се замени с „експертизи“. Едновременно ще гласуваме двете редакционни поправки. И да се заличи

„43. Краткосрочно намалена работоспособност е намалена работоспособност до 180 дни; 44. Продължително намалена работоспособност е намалена работоспособност от 180 дни до 540 дни; 45. Дълготрайна намалена работоспособност е намалена работоспособност за повече от 540 дни;“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи народни представители. Гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за § 12. Гласували

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията по нейна редакция. Гласували

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 13: 1. Думите „дефинитивни състояния“ се заменят с думите „ясно и точно определени състояния, при които не се очаква обратно развитие“; 2. Навсякъде в Закона за здравето, думите: 2.1. „временна неработоспособност“ се заменя с „краткосрочно намалена работоспособност“; 2.2. „временно намалена работоспособност“ се заменя с „продължително намалена работоспособност“; 2.3. „инвалидност“ се заменя с „дълготрайно намалена работоспособност“; 3. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения: 3.1. променят се текстовете в чл. 2, ал. 1, както следва: а) В т. 1. текста „временна неработоспособност“ се заменя със следния текст: „краткосрочно намалена работоспособност“;

Уважаеми господин Председател! Искам да взема отношение по два въпроса. Едното е „дефинитивни състояния“.

на Народното събрание на Република България, така че се дава определението на думите „дефинитивни състояния“ и се заменя с нейното определение. И аз мисля, че те определено имат своята правота. Второто, което правя като предложение: ние, като вносители, оттегляме промените, които правим в Кодекса за социално осигуряване. Връщам се назад, където в началото на дебата казах, че промените в редица закони, които предстоят, ще бъдат определени от един бъдещ законопроект. Дай боже, той да бъде по-всеобхватен, да не касае само медицинската експертиза и да бъде приет с един общ консенсус в тази зала. Благодаря Ви. Благодаря, доктор Найденова. Да считаме ли, че правите редакционно предложение за отпадане на предложението, формулирано в т. 3.2. навсякъде в Кодекса за социално осигуряване променените текстове да се заменят?

Не виждам други заявки за изказване по обсъждания текст. Гласуваме предложението на народния представител Валентина Найденова и група народни представители за текст на § 13 с направеното изявление за оттегляне на последната точка 3.2. от предложението. Предложението не е подкрепено от Комисията. Гласували

В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК се привеждат в съответствие с изискванията на този закон. (2) Започналите и неприключилите до влизането в сила на този закон процедури по извършване на медицинска експертиза от специализираните състави на НЕЛК се довършват по реда на този закон.“ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме предложение за текст на § 2, направено от Комисията.

26г: „Чл. 26г. Структурни звена на центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето.“ В Глава осма, Раздел I се създава чл. 61а: „Чл. 61а. Структурни звена на държавните общински лечебни заведения за болнична помощ са и териториалните експертни лекарски комисии, открити към тези лечебни заведения по реда на чл. 105 от Закона за здравето“. 3. В чл. 81, ал. 4 числото „10“ се заменя с

В срок до два месеца от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с изискванията на този закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по предложения текст за § 4?

с това и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 754-01-77, внесен от народния представител Георги Колев и група народни представители на 3 ноември 2017 г. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

Очаквам докладчика за второ четене. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: Уважаеми господин Председател, моля за процедура за допуск на госпожа Вергиния Кръстева – заместник-министър на Министерството на земеделието, храните и горите. Благодаря, госпожо Димова. Моля, режим на гласуване на предложението за допуск на госпожа Кръстева. Гласували

на земеделските производители, № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2018 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г.

§ 3: „§ 3. Член 41 се изменя така: „Чл. 41. (1) За подпомагане за схемите по чл. 38а, ал. 1 може да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, чрез подаване на заявление за подпомагане по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година. (2) Заявлението за подпомагане се подава в сроковете и по реда, определени с наредбата по чл. 32, ал. 5. (3) Земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, трябва към 31 май на съответната календарна година да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, Алинея 4 Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, поддържан от Министерството на земеделието, храните и горите. Регистрирането се извършва до изтичане на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5. Регистриране на правното основание не се извършва, когато ползвателят на земеделските земи има задължение по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. земи. (5) Министерството на земеделието, храните и горите извлича, степенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция еднократно или на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. земи. (6) При подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се съпоставят с данните по ал. 5. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис и/или печат на земеделския стопанин. (7) След изтичането на сроковете за подаване на заявлението за подпомагане и извършване на промени в него, определени в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. При проверката се съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните по ал. 5 за спазване на изискванията по ал. 3 и 4. 3 и 4. (8) Когато при проверката по ал. 7 се установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи, Разплащателната агенция извършва географско определяне на площта и местоположението В този случай Министерството на земеделието, храните и горите предоставя допълнителна информация на Разплащателната агенция. (9) Когато при извършване на проверката

Предложение от народния представител Ирена Димова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 4: „§ 4.

Първият доклад е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, госпожо Председател. Ако ми позволите, първо, една процедура

конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 7 февруари 2018 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността „директор“ на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът бе представен от господин Димитър Геновски, който подчерта, че Проектът на закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Истанбул през 2016 г.,

Приемането на Проекта на закон за ратифициране на актовете на XXVI Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС, осигуряване на осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на съюза както от страна на органите, провеждащи държавната политика и осъществяващи регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенски оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз, При представянето на Законопроекта за ратифициране господин Геновски отбеляза, че по време на ХХVІ конгрес на Всемирния пощенски съюз са били направени изменения и допълнения в разпоредбите на Устава на Всемирния пощенски съюз, поради което е необходимо да бъде ратифициран Девети допълнителен протокол към него. Актът, който съдържа всички разпоредби относно прилагането на Устава, цялостната структура и организация на дейността на Всемирния пощенски съюз, както и правилата за избирането и за работата на неговите постоянни и други работни органи, е Общият правилник. Общият правилник и допълнителните протоколи към него са задължителни за изпълнение от всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз, като по време на ХХVІ конгрес на Всемирния пощенски съюз е приет Първи допълнителен протокол към него. С предложения Законопроект се ратифицират и Всемирната пощенска конвенция, и Заключителният протокол към нея. Всемирната пощенска конвенция е акт, задължителен за изпълнение от всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз. Тя съдържа регламентация и единни правила за извършването на международните пощенски услуги и урежда взаимоотношенията, включително финансовите, между страните членки и техните избрани пощенски оператори. Заключителният протокол към Всемирната пощенска конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт. Споразумението за услугите по пощенските плащания е многостранен акт, който урежда изискванията и правилата за извършване на международните пощенски парично-преводни услуги в рамките на Всемирния пощенски съюз. Този акт не е задължителен и се изпълнява само от присъединилите се към него страни – членки на Всемирния пощенски съюз. Заключителният протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт. Господин Геновски заяви, че приетите от конгреса актове на Всемирния пощенски съюз се подписват от пълномощните представители на страните членки. Съгласно чл. 25, ал. 3 Уставът, съответно Допълнителният протокол към него, се ратифицира в най-кратки срокове от страните членки, които са го подписали. Алинея 4 на същия член разпорежда, че останалите актове на Съюза се одобряват съобразно конституционните правила на всяка страна – членка на Всемирния пощенски съюз, която ги е подписала. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 20 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, №702-02-16, внесен от Министерския съвет на 7 февруари 2017 г. На редовно заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, №702-02-16, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, като взаимоотношенията между тях се уреждат чрез актовете на Съюза, които се изменят и допълват на всеки конгрес на организацията. На последния конгрес на Съюза, проведен през 2016 г. в град Истанбул, ръководителят на делегацията на Република България е подписал при условията на последваща ратификация актовете, приети от XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз. Приемането на Законопроекта ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз, и запазване системата на разплащанията за обработен пощенски трафик. Отделно от това ратифицирането на актовете ще обезпечи правото на България да участва в цялостната дейност на Съюза, в неговите ръководни органи и в работните структури към тях. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”. Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес

Заповядайте, господин Кирилов, за да представите доклада на Комисията. относно Законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерски съвет на 7 декември 2017 г. На свое заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 702-02-16, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – господин Димитър Геновски, заместник-министър, и госпожа Илияна Карафизиева, експерт в дирекция „Съобщения”. Мотивите към Законопроекта бяха представени от госпожа Карафизиева, която посочи, че Всемирният пощенски съюз е междуправителствена организация от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, като взаимоотношенията между тях се уреждат чрез актовете на Съюза, които се изменят и допълват на всеки конгрес на организацията. Беше отбелязано, че на последния конгрес на Съюза, проведен през 2016 г. в град Истанбул, ръководителят на делегацията на Република България е подписал при условията на последваща ратификация актовете, приети от XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз. Госпожа Карафизиева посочи, че приемането на Законопроекта ще доведе до потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, гарантиране правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички страни – членки на Всемирния пощенски съюз, и запазване системата на разплащанията за обработен пощенски трафик. Тя допълни, че ратифицирането на актовете ще обезпечи правото на България да участва в цялостната дейност на Съюза, в неговите ръководни органи и в работните структури към тях. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Ще има ли становище на вносител? Не. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Няма изказвания. Пристъпваме към гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Тъй като приетите актове на Истанбулския конгрес на Всемирния пощенски съюз

Няма. Гласуваме процедурното предложение за второ гласуване на току-що разгледания Законопроект. Гласували

Член единствен. Ратифицира Деветия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея, и Споразумението за услугите по пощенските плащания и Заключителния протокол към него, приети от ХХVІ конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан в Истанбул през 2016 г.“

внесен на 28 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 12 октомври 2017 г. Заповядайте, господин Летифов, за доклад.

моля да бъдат допуснати в залата: господин Димитър Геновски – заместник-министър, госпожа Жанета Рогова – началник на отдел в дирекция „Правна“ в Министерството, и господин Димитър Димитров, изпълняващ длъжността „директор“ на дирекция „Съобщения“. Благодаря Ви, господин Летифов. Гласуваме процедурното предложение за допуск в залата, съгласно чл. 49, ал. 2 от Правилника. Гласували 84 народни

ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1, като в ал. 1 т. 6 се заличава, а в ал. 2 думите „Разпоредбите на закона се прилагат“ се заменят с „Този закон се прилага“. Благодаря Ви. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме текста на чл. 1 в редакция на Комисията. Гласували

Няма. Гласуваме текста на вносителя за чл. 2 в редакция на Комисията.

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3, като в ал. 5 думата „одобрена“ се заменя с „определена“,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще Ви прочета мотивите в началото на нашето предложение, а те са следните. Ние считаме, че е допуснато противоречие при определяне на цените за достъп и разполагане, като, от една страна, мрежовите оператори сами определят размера на всички включени разходи, свързани с дейността, а от друга – трябва да се съобразят с методиката за определяне на цената. Според нас е редно да остане само методиката, която да отразява обективните разходи, които, от една страна, не са платени от крайните клиенти на основната дейност на мрежовите оператори, а от друга – гарантират изпълнение на задълженията за забрана на антиконкурентно крос-субсидиране. Какво имаме предвид? В чл. 4, който предлагаме да отпадне, се казва следното: че цените, които мрежовите оператори могат да определят за предоставяне на достъп, отразяват всички разходи, които са свързани със съответната дейност. А в чл. 5, който съответно става чл. 4, мрежовите оператори на физическата инфраструктура определят цени за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване и на право на преминаване съобразно методика, одобрена с наредба, издадена от министъра на транспорта. на транспорта. Мрежовите оператори включват всички разходи, които е възможно да възникнат, но от друга страна, те трябва да се съобразят с методика, в която също са включени цените и начинът на определяне на цените, която ще бъде утвърдена от министъра на транспорта. Затова нашето мнение е, че трябва да остане само методиката, с която мрежовите оператори да се съобразяват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тишев. Има ли реплики към неговото изказване? Няма реплики.

суми от крайните потребители за използване на физическата инфраструктура за основната дейност на мрежовия оператор.“; 4. ал. 7 става ал. 6, като се правят следните изменения: а)

Има ли изказвания? Няма други изказвания. Пристъпваме към гласуване. Първо, гласуваме предложението на народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, неподкрепено от Комисията. Гласували

трета – Достъп до информация по отношение на физическата инфраструктура“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета. „Раздел I

Уважаеми народни представители, следва 30 минути почивка, след което ще продължим с чл. 4.